Zahvaljujem se narodnoj poslanici Ani Karadžić.Uvažena poslanice, što se tiče jučerašnjeg obraćanja narodnog poslanika Šaipa Kamberija na albanskom jeziku, kao prvo Narodna skupština bi obezbedila prevod na srpski jezik da je on to najavio na vreme. Jednostavno nije bilo tehničkih mogućnosti, što vam je juče objasnio predsednik parlamenta i generalni sekretar.Danas je uz ekspediciju dostavljen prevod na srpski jezik jučerašnjeg obraćanja narodnog poslanika Šaipa Kamberija, tako da možete proveriti među svim poslaničkim grupama, tako da možete proveriti među svojom poštom i materijalima koje redovno dobijamo.Povreda

To je jedan od članova koji je povređen. U Skupštini republike Srbije srećom ima dosta predstavnika nacionalnih manjina i oni naravno imaju pravo da govore ili dobiju prevod na jeziku kojim se služe, koji dobro poznaju.Prema tome, dužnost ovog doma jeste da u svakom trenutku zasedanja parlamenta mora da bude odgovarajući broj prevodilaca za jezike koje govore pripadnici nacionalnih manjina.Prema tome, nemojte vređati član 107. dostojanstvo ovog doma i propust koji je očigledno napravljen, jasno treba reći da je propust i više ne dozvoliti da se tako nešto desi. Hvala. Zahvaljujem se.Ne smatram da sam povredila član 27. Nisam polemisala sa koleginicom, samo sam dala obaveštenje za koje smatram da je moja dužnost, o radu Narodne skupštine.Vaše skupštine.Vaše je pravo da reklamirate povredu Poslovnika, samo se niste izjasnili da li želite da u danu za glasanje Narodna skupština glasa o ovoj povredi?(Đorđe Komlenski: Ne.)Zahvaljujem.Nastavljamo.Sledeći na listi govornika je narodni poslanik mr Slavenko

pred nama je danas zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti krijumčarenja migranata potpisan još u decembru 2019. je obostrana volja da naše dve države urede saradnju u ovoj oblasti u cilju što bolje organizovanosti i borbe protiv organizovanog krijumčarenja migranata.Donošenjem migranata.Donošenjem zakona uspostaviće se pravni okvir koji bi na sveobuhvatan način uredio sve aspekte koordinacije potrebne za sprovođenje akcija naših pograničnih službi radi kontrole i nadzora granica naše dve zemlje.Suština zemlje.Suština sporazuma je da se unapredi međunarodna saradnja u cilju sprečavanja organizovanih oblika krijumčarenja kao identifikacija i pokretanje krivičnih postupaka protiv učinilaca krivičnih dela. Tu se podrazumeva i razmena informacija i relevantnih podataka koje se odnose na rute, informacije koje se odnose na način delovanja krijumčarenja, kao i razmena iskustava.Za Srbiju je važno da se zemlje regiona udružuju po ovom pitanju, da svi zajedno pronalazimo rešenja za migracije, jer problem i dalje nije rešen, a saradnja može samo da smanji potencijalne rizike. Nedovoljna saradnja među državama zapadnog Balkana u smislu razmene informacija i koordinacije policijskim akcijama najviše do sada odgovaralo je kriminalnim strukturama. Srbija de fakto tampon zona, jednostavno migracije nas ne mogu zaobići. Jasno je da balkanska ruta nije završena i dalje ljudi dolaze sa juga u želji da se domognu zemalja zapadne Evrope.Mi sve ove godine imamo strategiju i predviđanja kako da se borimo sa ovim pitanjima i pokazali smo na svaki način visok stepen brige i tolerancije prema migrantima u skladu sa međunarodnim propisima. Sigurno imamo jedan od najbolje uređenih sistema prihvatanja i upravljanja migracijama što su potvrdili mnogi evropski zvaničnici i evropske institucije.Iako naše dve zemlje nisu članice EU jesu partneri u upravljanju migracijama i deo sistema kontrole granica EU. Našu zemlju uskoro očekuje i zakon o saradnju sa Fronteskom, gde će nam pripadnici ove evropske agencije pomoći sa svojim službenicima da na što bolji način kontrolišemo granice, kao i cele migracije.Za

Većina izbeglica i migranata Srbiju vide kao zemlju tranzita na šta ukazuju i podaci o broju podnetih zahteva za azil. U ovom trenutku u 19 prihvatnih centara za azil u našoj zemlji boravi preko šest hiljada Bez obzira što će ljudi i dalje neregularno prelaziti granice naše zemlje Srbija će imati jasne obaveze prema njima u skladu sa zakonima EU i konvencijama o ljudskim pravima.Stav Srbije je da sve migrante podrži, da se uključi u sistem, da regulišu svoj status, kao i da im se omogući da uživaju minimum ljudskih prava. Problem je što njihov put ka EU je znatno otežan zbog poznatih stavova Mađarske i Hrvatske i zato se mnogi okreću krijumčarenju i taj posao praktično cveta.U

Izveštaju Evropske komisije za 2020. godinu kaže se da je Srbija spremna za dalje probleme koje će nositi migrantska kriza, da u Srbiji postoje mehanizmi za sprečavanje krijumčarenja, da je uspostavila program dobrovoljnog povratka stranaca, da sprovođenje sporazuma u readmisiji između EU i Srbije je na zadovoljavajućem nivou, da Kancelarija za azil radi u punom kapacitetu i Srbija nikad neće dozvoliti da budemo parking za migrante, ali neće biti deo antimigrantske histerije i takav odnos prema tim ljudima nikada neće prihvatiti.Kada je u pitanju Sporazum Republike Srbije i Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane, to je jedan partnerski odnos sa željom da se razviju dobri odnosi na principu ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa.Saradnja se uglavnom odnosi na oblast odbrambene i bezbednosne politike, kao i vojno ekonomske saradnje. To će se sprovoditi učešćem u vojnim vežbama, programima obuke i obrazovanja i međunarodnim konferencijama.Oba ova predloga zakona i sporazuma su u interesu naše zemlje i poslanička grupa JS će podržati u danu za glasanje ove predloge. Zahvaljujem.

da vam izrazim nepokolebljivu podršku vama i vašem ministarstvu u borbi protiv organizovanog kriminala.Gospodine ministre, posebno pružamo nepokolebljivu podršku i predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću u toj borbi rizikujući on svoj život i život svoje porodice.Gospodine ministre Vulin, posebno prenosim podršku jednog dela građana, velikog broja koji su mi se javili, za podršku predsedniku Vučiću za izrečene reči juče, citiram: „Dok sam živ boriću se protiv mafije i neću joj dozvoliti da sruši Srbiju koja je postala simbol uspeha i simbol pobede“, završen citat.Gospodine ministre, još jednom izražavam podršku i prenosim podršku građana Republike Srbije, a i najvećeg broja narodnih poslanika u ovom visokom domu.Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ću podržati ova dva sporazuma. Hvala Kraljevini Lesoto za povučeno priznanje lažne države Kosovo. Država Srbija nikada, nikada to neće zaboraviti.Što se tiče drugog sporazuma sa Severnom Makedonijom, dozvolite da kažem da je tačno ono što ste vi gospodine ministre u uvodnom delu rekli da je kriza započela 2015. godine i da ona nije prestala i neće prestati tako lako. Ali, vi ste gospodine ministre dali veliki doprinos što se naša država zaista ponela među najboljim državama u Evropi. Ne samo vi, nego i vaš prethodnik, dr Nebojša Stefanović i Ministarstvo za izbeglice i raseljena lica.Dok god velike sile, u pravu ste gospodine ministre Vulin, ne postignu stav o migrantima, migrantska kriza će postojati, a po mišljenju naučnika, mi smo se bavili migrantskom krizom i imali nekoliko skupova, ova migrantska kriza i ne samo migrantska, u pravu ste, nego i izbeglička ima neke karakteristike koje nisu imale do sada migrantske krize od srednjeg veka do danas. O tome će nauka u budućnosti da kaže svoju reč.Drago nam je, gospodine ministre, što često govorite da Srbija neće biti parking za migrante i da se oni ne mogu ponašati kako hoće i da moraju poštovati zakon. To ste vi dokazali i dokazujete svaki dan. Probleme koje su najavili odnosno koleginice iz severnog dela naše zemlje, stavljaju se u jednu normalnu situaciju i mislim da neće biti nekakvih krupnih problema.Tačno je da u migrantskim kampovima nije bilo zaraženih od Kovida 19 i po tome smo prvi u Evropi. Je li tačno uvaženi narodni poslanici? Premda je bilo iz opozicionih klupa, ne u ovoj Skupštini, ali oni koji su bojkotovali Skupštinu drugačije mišljenje imaju. Zato je potrebna saradnja sa nama dragom dragom Makedonijom, da ovaj sporazum pridonosi tretiranju migrantske krize na zadovoljstvo ovih obiju država.Gospodine ministre, kada smo već kod ovog sporazuma o Severnoj Makedoniji, dozvolite da kažem da su srpski mediji u 2019. godini pisali

preko savetnika premijera Severne Makedonije, Zorana Bašanovića za finansiranje protesta u Beogradu „1 od 5 miliona“. Na sreću našu, građani Republike Srbije vrlo dobro su to prozreli i dali svoj sud o tome.Verovali ili ne, ali Điki mafija se sastao sa savetnicima Zorana Zajeva, Zoranom Bašanovićem i Aleksandrom Obradovićem, kradljivicima gaća, donjeg veša u Majamiju. Da ja ne lažem, evo natpisa, puna je štampa bila, gde se kaže – sastali su se u Makedoniji sa kriminalcima, kradljivcima gaća. Naježićete se kada vidite šta smeraju, a smeraju su rušenje vlasti

istinito, ono što se dešava u našem političkom životu.Đilas je ovih dana optužio Aleksandra Vučića i državu Srbiju za neofašizam, verovali ili ne,

verovali ili ne, citiram: „pošto je porasla podrška Srbije Rusiji za vreme Vučića“, završen citat. Šta ovo znači? Znači da je Đilas protiv saradnje sa nama bratskom Rusijom.Taj isti Đilas je 13. maja 2008. godine optužio predsednika Vučića i državu Srbiju da je on fašista i da je država fašistička. Đilas je rekao, citira: „dan kada promenimo ovu vlast stvorićemo kao još jedan dan pobede nad fašizmom“, završen citat. Da li možete, predsedniče Skupštine,

i Aleksandra Vučića, ali ne na izborima, nego na ulici, a danas to, ovih dana, najavljuje da će pasti i krv.

onda kao društvo imamo problem“, kaže Đilas i nastavlja: „Skupština je mesto gde se priča, ako to zaustavimo, zaustavimo sve medije oni će eksplodirati negde. Kome treba parlament, dajte malo pameti?“, završen citat.Da li možete verovati, narodni poslanici i poštovani građani, da je to Dragan Đilas, a za Evropu Đilaš, izgovorio? Kako vidite, njega ne interesuju izbori, niti ovaj parlament, niti građani, nego da dođe na vlast ulicom i krvoprolićem, kao što je ovih dana najavljivao, kako bi ponovo pokrao 619 miliona evra.Poštovani dame i gospodo, dakle bojkotovanjem parlamenta i izbora Đilas je bojkotovao i parlamentarnu demokratiju, jer bojkot izbora nije demokratski čin. Jel tačno, narodni poslanici? Naravno da je tačno.Đilas je guranjem stranaka u bojkot izbora ubio stranke, a sada hoće da anulira i njihove lidere da sam ostane na opozicionoj političkoj sceni.Taj

on ima decu“, završen citat. Ja verujem prof. dr Vojislavu Šešelju jer znam da je vrlo obavešten čovek i verujem da nije izrekao laži.O Đilasu je najbolje rekao glumac Sergej Trifunović, moj politički protivnik, koji je kazao, obratite pažnju na ovo, citiram: „Đilasu je glavno oružje novac kojim sve rešava i kupuje političku naklonost. Đilas nagovara vladiku Gligorija da se kandiduje za predsednika Republike Srbije 2022. godine, Savez za Srbiju nikad nije postojao.

Drži ih Đilas koji ima svoju flert stranku, koji dođe, iskešira pare, oni uzmu, dvojica, trojica, pa, pa, pa…, ode kod Vladike Gligorija. Sporazum sa narodom je teška izmišljotina, Jeremić je netalentovan političar, a Đilas je upropastio kulturu u Beogradu“, završen citat. Evo šta o njemu njihov saborac zaista kaže. Mislim da je zaista Sergej Trifunović, sa kojim ja zaista nemam u političkom smislu ništa zajedničko, istinu rekao.Đilas stalno pokušava da nas posvađa sa Kinezima, čeličnom braćom. Tako 17.8.2020. godine Đilas je rekao, citira: „hoćemo li primiti kinesku vakcinu koju niko drugi u Evropi primiti neće?“, završen citat. Vidite, poštovani građani, šta ovaj opoziciono vođa sa 619 miliona izgovara? Rekao je da neće ni rusku, pa išao je prvi da primi.Đilas je na dan kada je Srbija, verovali ili ne, kao treća po redu zemlja u Evropi nakon Velike Britanije i Švajcarske započela vakcinisanje svog stanovništva poslao u Brisel pismo u kojem se on žali da u Srbiji ne postoje pouzdani podaci o tome kada će se i kojom vakcinom vakcinisati građani Republike Srbije, što je bila notorna laž.Đilas laž.Đilas ima problem što mu pamtim svaku rečenicu, pa Đilas je 16.9.2020. godine takođe poslao pismo, ovaj put Evropskoj komisiji, optužujući Srbiju, dakle državu Srbiju da nije postala deo mehanizma Kovaksa. U trenutku, poštovani građani kada smo mi sa Kovaksom i dogovorili, uplatili avans za nabavku vakcine. Eto, tako blati Dragan Đilas svoju zemlju, tako tretira građane Republike Srbije. A gle čuda, pre ovoga, Đilas je tužio Srbiju i Aleksandra Vučića, nećete verovati, zbog zahvalnosti Narodnoj Republici Kini na pomoći koju su čelična braća Kinezi poslali Republici Srbiji tokom prvog udara Korona virusa. Da li možete verovati da to ovaj čovek radi?Sve ovo, poštovani predsedniče što Đilas radi i njegovi saradnici zove se, sramoćenje naše zemlje Srbije. To Đilas stalno radi.

a pre dolaska na vlast bio je običan gologuzan. Đilas i njegova bratija za deceniju vladanja nisu stigli do pregovora o pristupanja ali su zato Đilasove kompanije nalaze za 619 miliona.Poštovani predsedniče, moram da vam kažem da je Vuk Jeremić 1. februara, dakle unazad devet, deset dana 2021. godine optužio predsednika Vučića

je, poštovani građani, kada je 2008. godine ilegalno proglašena jednostrana nezavisnost Kosova, da Jeremić nije preduzeo nikakve efektne mere protiv jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, iako je, podvlačim, Narodna skupština Republike Srbije to jednostrano proglašenje proglasila neustavnim. On je ćutao kao zaliven.Nadalje, povodom priznanja jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova od strane Islamske konferencije, Jeremić je, verovali ili ne, uputio samo, citira - izraz razočarenja, završen citat, sekretaru Islamske konferencije. Da li verujete, predsedniče Skupštine, vi ste bili ministar inostranih poslova, da je ovo radio naš bivši ministar Vuk Jeremić?Jeremić je pred OEBS-om jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova nazvao presedanom, te apelovao na OEBS pozivajući se na Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, umesto da se tada pozvao na završni dokument iz Helsinkija iz 1975. godine, koji je implicitno utvrdio da pokrajine Srbije nemaju pravo na sticanje nezavisnosti. Nije hteo namerno da se pozove. Jeremić je tada propustio da zatraži hitno zasedanje Saveta bezbednosti UN zbog kršenja Povelje UN. Da li možete da verujte da nije to zatražio?

je namerno izbacio iz Predloga rezolucije, kojim se tražilo mišljenje Međunarodnog suda pravde, citiram i podvlačim - da jednostrana secesija ne može biti prihvatljiv način za rešavanje teritorijalnih pitanja. Završen citat. Umesto toga ubacio je stav, citiram - da je odluka Prištine da je jednostrano rešenje proglašene nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom, završen citat, i time zabio nož u srce vlastitoj državi.Da je Jeremić radio za Prištinu, ovih dana potvrdio je i ugledni američki časopis, gospodine predsedniče Narodne skupštine, a to je časopis za međunarodne odnose, zove se The National interest, koji piše da je Jeremić počinio najveću grešku 2008. godine, koja je dovela do toga da se jednostrano proglašena nezavisnost Kosova proglasi za separatistički čin. Nije hteo to da uradi.Zato Šiptari svake godine, verovali ili ne, a mi koji dole radimo i koji smo dole češće to vrlo dobro znamo, a mogli ste i videti preko njihove televizije i drugih sredstava, da svake godine 27. oktobra slave kao jedan od najvećih datuma takozvane države Kosovo. Upravo toga dana Priština je dobila pravni argument da gura svoju takozvanu nezavisnost do kraja. Šiptarsko rukovodstvo u Prištini svake godine 27. oktobra slavi Vuka Jeremića i smatra ga tvorcem najznačajnijeg papira

kada je predsednik Republike išao u posetu Francuskoj, optužio državu Srbiju i njenog predsednika za širenje stabilokratije na Balkanu. Tako je, uvaženi narodni poslanici i poštovani građani, predsednik Francuske Makron mogao pročitati na dan susreta sa Aleksandrom Vučićem najpogrdnije optužbe na račun države Srbije i njenog predsednika od strane Vuka Jeremića.Jeremić

Ovde se vidi ko cepa teritorijalni integritet naše zemlje. Nikada nećete čuti to od Aleksandra Vučića, iako Jeremić prebacuje loptu na

kojom treba da se bavi Javno tužilaštvo Republike Srbije zbog ekonomskog i političkog podrivanja naše zemlje i razbijanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta.Na kraju, da zna Vuk Jeremić, a građani Srbije vrlo dobro znaju da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić veliki srpski reformator, motor ubrzane modernizacije naše zemlje, veliki srpski rodoljub, veliki srpski državnik, veliki srpski graditelj i branitelj građana i države Srbije. Živela Srbija! Hvala. Zahvaljujem, profesore.Samo bih vas zamolio da u narednom periodu upodobite svoju diskusiju kodeksu koji smo doneli, zato što, bez obzira da li citirate nekoga ili ne, ne možete da upotrebljavate psovke ili bilo koje druge uvredljive reči. To govorim zbog digniteta Skupštine, integriteta i onoga što smo se trudili da uradimo prilikom donošenja kodeksa.Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, na početku želim da

u borbi protiv organizovanog kriminala, znači prema predsedniku države, predsednici Vlade i resornim ministrima. Želim da istaknem i ljude koji direktno rade na tome, predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova.Ono što me posebno raduje, juče sam u diskusiji to istakao, jeste što smo počeli da detektujemo trule jabuke unutar sistema, policajce koji sarađuju sa organizovanim kriminalom, tužioce koji puštaju te kriminalce i predstavnike medicinskog osoblja koji im daju opravdanje.Želim da se vratim na dijalog koji smo ministar i ja imali prilikom nekog od prošlih zasedanja. Hoću da pohvalim vaš dolazak u Novi Pazar. Mislim da je on suštinski doprineo stabilizaciji prilika i da smo prevazišli izazove sa kojima smo se suočavali na terenu, ali da je u stvari to i dokazalo suštinu i istinitost tvrdnji koje smo tada zastupali, da onog trenutka kada ukinemo političku zaštitu za nasilnike i kada razbijemo tu spregu između lokalne vlasti i kriminalaca oni neće imati tu osionost koju su tada pokazivali.Želim da podsetim da se pre nekoliko dana desio usred bela dana napad na jednog građanskog aktivistu. Ne smemo olako prelaziti preko takvih stvari. Sada se nadam da ćemo, pošto smo stabilizovali prilike, kroz konstruktivan dijalog suštinski rešavati probleme, tako što će odgovorni ljudi, koji su bez mrlje u karijeri, doći na rukovodeća mesta i kada je u pitanju područna policijska uprava u Novom Pazaru i kada je u pitanju područna policijska uprava u Prijepolju, gde treba da dođe novi načelnik.Jako je važno ko će biti načelnik policije, jer od karaktera tog čoveka, koji mora da bude vrhunski profesionalac i diplomata, da razume prilike na terenu, zavisi i ta naša rešenost da se obračunamo sa kriminalom i korupcijom.Što se tiče Sporazuma sa Kraljevinom Lesoto, Stranka pravde i pomirenja i naš poslanički klub Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke će glasati. Svaka zemlja je jako važna, pogotovo ako ima stolicu u UN, a svi znamo koliko nam je važno da imamo podršku zemalja na Generalnoj skupštini UN. Afričke Afričke zemlje, govorile su i kolege prethodnici, su naša šansa.Šta god mislili o politici SFRJ i tadašnjeg predsednika, moramo se svi složiti da je diplomatija koju su oni vodili bila na vrhunskom nivou, ne samo balansiranje između dva bloka tada, već i politika prema zemljama, ono što bi mi nazvali „trećeg sveta“, prvenstveno mislim na afričke, azijske zemlje, muslimanske zemlje, one su naša razvojna šansa, kada govorimo o plasmanu gotovih kada govorimo o našim kompanijama koje su tradicionalno prisutne. Ali, kada je u pitanju namenska industrija, kada je u pitanju građevinska operativa, mi smo na tom tržištu prepoznati kao kvalitetni, kao tačni, kao odgovorni i ne smemo dozvoliti da nam ta tržišta preuzmu neke druge kompanije. S tim u vezi, apsolutno pozdravljam svaki vid saradnje, pa i ovaj sporazum.Što se tiče sporazuma sa Vladom Severne Makedonije, jasno je da smo mi apsolutno položili ispit kada je u pitanju migrantska kriza 2015. godine pa sve do danas. Mnoge zemlje, i članice EU, su su zaista pale na tom ispitu. Ovde se radi o vrlo važnom segmentu koji se tiče poštovanja ljudskih prava. Zakon apsolutno mora da važi za sve, i za naše građane i za one koji su izbeglice i za one koji su migranti, tu apsolutno nemamo nikakvu dilemu.Međutim, ono što hoću da istaknem, jeste da kada imamo okvirnu konvenciju o ljudskim pravima, mi kao država smo apsolutno položili ispit. Prema tome, mi moramo da budemo samokritični da bi bili bolji. Ali oni iz EU, iz međunarodne zajednice, koji hoće da nam sole pamet, prvo moraju da pogledaju šta to rade neke zemlje u susedstvu kada su u pitanju migranti. Imali smo situaciju da evroparlamentarcima hrvatska policija nije dozvolila da da oni obiđu granicu između Hrvatske i Bosne. I sad, možete misliti da je to neko ovde, a vrlo često govorimo o toj situaciju i ponašanju evroparlamentaraca, da je neko njima ovde nešto tako uradio, da im nije dozvolio, šta bi se desilo.Prema tome, tu moramo da budemo vrlo realni, i kada je u pitanju naš doprinos i ono što uradimo dobro, a sigurno smo ovde položili ispit i treba da čestitamo sebi, ali to svakako očekujemo i od međunarodne što hoću da istaknem jeste da naša Vlada vodi politiku pomirenja i u tom cilju nam je i mini Šengen jako važan. Ja pozivam sve zemlje zapadnog Balkana, pokazao je to i ovaj izazov sa migrantskom krizom i borba protiv Kovida-19, da moramo zajedno da nastupamo, pozivam sve zemlje, pozivam vladu Bosne i Hercegovine da se priključi inicijativi mini Šengena.U danu za glasanje podržaćemo oba sporazuma. Hvala. **Ivica Dačić**

gotovo nerešiv problem u borbi sa posledicama migrantske krize.Godine 2015. sam bio u delegaciji koja je išla da razgovara sa Evropljanima, da ih upozori da migrantska kriza postoji, da balkanska kriza postoji, da nije to samo put preko mora. Nije nam bilo lako da ih ubedimo tada u to. Shvatili su, nažalost, nešto kasnije nego što bi trebalo, ali mi smo im već tada predlagali da na prvom mestu EU mora da zauzme jedinstvenu politiku, da kaže šta želi sa tim ljudima. Ako su ti ljudi njima potrebni zbog radne snage,

gde će se vršiti trijaža onih koji imaju pravo na azil, onih koje bi primili ili koje ne bi primili. Kada jednom odete iz svoje zemlje, upadnete u ruke krijumčarima, vi se više nikada ne vraćate. To je to. Ovo je bio način da se efikasno zaustave nekontrolisane migracije. Nažalost, nisu nas poslušali, imali su svoje razloge i to je, naravno, njihovo pravo.Ali, 2015. godine većina sveta je očekivala, ne mogu reći svi sa dobrom namerom, da će se pravi sukobi sa migrantima odigravati na teritoriji naše zemlje, vremena koje smo prošli, zbog iskustva ratova, sukoba. Očekivalo se da će Srbija biti ta u kojoj će migranti biti gotovo dočekani sa nasiljem

Oko milion ljudi. A imali smo sukobe sa migrantima i u Grčkoj i u Makedoniji i posle, kada su odlazili u pravcu zapadne Evrope.Odgovor zašto – zato što smo bili organizovani kao država, humani kao država, imali smo jasna pravila kojih smo se pridržavali i prema njima smo se ponašali kao prema ljudskim bićima, sa dostojanstvom, poštujući njihovu veru, običaje, pravo na njihovo postojanje. I zbog toga niste imali nikada sukobe sa migrantima na teritoriji naše zemlje.Naravno, svako onaj ko prekrši zakon, da li je to neko ko je obio neki kulturni centar u nekom mestu ili uradio bilo kakvo krivično delo ili prekršaj, on će biti sankcionisan i to se i radi. Naša policija, kao što znate, izađe na ulicu, sve iregularne migrante koji su van naših kampova sprovede u naše kampove, prema nekima primenjuje zakon koji su ga prekršili, prema drugima se samo odnosi sa dužnom pažnjom. Dakle, mi ćemo nastaviti upravo sa ovom politikom – humano, ali organizovano. Nema nekontrolisanog kretanja, nema dopuštanja vršenja krivičnih dela, ne prenosimo teret krize na svoje susede, jednostavno, striktno poštujemo zakon. Ovo je ozbiljna, uređena i organizovana država i samo tako može da se nosi sa posledicama migrantske krize. Nije njihov broj prevelik u našoj zemlji, što je dobro, ali i da ih je šest, a ne šest hiljada zakon se odnosi i na šest kao i na šest hiljada i svi naši građani moraju da budu sigurni da ih njihova država štiti i naravno da će ih čuvati.Kada su u pitanju poslednja dešavanja u Novom Pazaru, hoću da se u ime Ministarstva unutrašnjih poslova zahvalim svim građanima Novog Pazara i najvećem delu političara u Novom Pazaru koji su bez predrasuda prišli onome što je Ministarstvo unutrašnjih poslova radilo u Novom Pazaru, prihvatili, videli i razumeli da sve što smo radili je rađeno zbog građana Novog Pazara. Situacija je sada, mogu slobodno da kažem, pod kontrolom. Nakon 54 dana pripadnici jedinica žandarmerije su se povukli iz Novog Pazara, sada je sve na Policijskoj upravi Novi Pazar, jer nije to stvar da mi stalno šaljemo neke jedinice. Policijska uprava iz Novog Pazara mora biti u stanju da garantuje poštovanje javnog reda i mira i sprovođenje zakona na teritoriji Novog Pazara, to je njen posao. Onaj ko to ne može da radi neće više biti u Policijskoj upravi, neće više biti u policiji, neće biti na čelu te uprave i to je to je jasno.Republika Srbija je obezbedila pomoć u ova 54 dana. Za tih 54 dana oduzeli smo značajnu količinu naoružanja, narkotika, vozila, uhapsili smo značajan broj ljudi po raznim poternicama, zatvarali smo sve lokale, kao što znate, nije bilo zaštićenih. Svi, bez obzira na njihovu političku moć ili položaj, onaj ko je držao lokal koji nije radio u skladu sa pravilima zatvaran je, čak su zatvarani i pojedini objekti zbog navođenja na prostituciju. Dakle, sve što je bilo negativno mi smo se sa time nosili i nije bilo nijedne jedine primedbe građana. Nismo dobili nijednu jedinu primedbu.Žalosni incident koji se desio ispred Sinan-begove džamije je nešto što je duboko pogodilo svakog pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ja se lično izvinjavam evo i sada i taj pripadnik je, kao što znate, odmah suspendovan, to ne može biti sistem. To nikada neće imati podršku u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uostalom i u našoj državi Srbiji.Ja se radujem nastavku saradnje, radujem se miru i bezbednosti građana Novog Pazara, uskoro ću i posetiti Novi Pazar, radujem se što ću moći da na licu mesta vidim kako sve izgleda i šta smo uradili i da svi zajedno budemo sigurni da će država Srbija na svakom delu svoje teritorije bespogovorno sprovoditi zakon i čuvati svakog našeg građanina. Hvala. Hvala.Što reče malopre ministar Vulin, mnogi su očekivali da ćemo mi da se sukobljavamo sa migrantima, a ja samo da vas podsetim da smo mi u našoj istoriji veoma često branili Evropu, između ostalog, i od Otomanske imperije, pa su oni koje smo branili na kraju priznali rezultate etničkog čišćenja Otomanske imperije upravo na Kosovu. Tako da, neka prođe ovo bez nas.Što

zaista reagovalo odgovorno i predstavnici islamske zajednice, takođe, nisu dozvolili nikakvo politikanstvo, iako je bilo pokušaja sa raznih strana.Ono što se tiče migranata, jasno sam rekao u prvom delu govora. Znači, država Srbija, naša Vlada, organi naše zemlje su položili ispit. To ne možemo da kažemo za Evropsku uniju i to hoću da istaknem kao građanin ove zemlje.Znači, kada nam govorite neke stvari, mislim da treba prvo da se pogledate u ogledalo. Sve ono što treba da uradimo od evropskih standarda, predani smo integracijama i evrointegracijama, implementaciji suštinske demokratije, međutim, ovde je nešto na čemu apsolutno treba odati priznanje.Što se tiče jasne discipline, poštovanja zakona, tu se jasno odnosi apsolutno na sve.Takođe, ono što sam i istakao, imamo dobru situaciju u Novom Pazaru, ali ono što mislim, ministre, da je jako važno, jeste da kroz dijalog radimo na dovođenju odgovornih, stručnih, mladih ljudi i da obratimo pažnju na procentualnu zastupljenost da građanki i građani koji žive na tom prostoru svi preuzmu odgovornost za stabilnost tog prostora.Hvala. Kosova u Interpol i to je bio rezultat te naše politike, jer oni su u prethodnom krugu, da tako kažem, kada je UNESKO bio na dnevnom redu, bili na drugoj strani. Tako da, čisto samo kao dodatak onome što smo pričali o tim novim odnosima koje smo izgradili.Reč ima narodna poslanica Dušica Stojković. predsedniče Narodne Skupštine, uvaženi ministre Vulin sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, mi danas u Domu Narodne Skupštine diskutujemo o jednom važnom Sporazumu između Republike Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, čijim ćemo potvrđivanjem ostvariti dve ključne stvari i dva cilja koja utiču na korist građanima naše zemlje.Uspostavićemo intenzivniju saradnju u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata, ali i obezbedićemo veći stepen bezbednosti svim našim građanima, znači svim građanima Republike Srbije.Svet je danas suočen sa brojnim tradicionalnim izazovima, pretnjama i rizicima, od aktivnih kriznih žarišta na Bliskom istoku i severu Afrike, ali rekla bih, i do onih novih asimetričnih izazova na kojima nije imun čitav XXI vek.Iregularne migracije su jedan od ključnih bezbednosnih rizika, pored sajber kriminala, terorističkih napada, pojave novih virusa i ostalih bezbednosnih izazova novijeg doba.Srbija nije neko izolovano ostrvo i nije imuna na brojne bezbednosne izazove i rizike. Tokom migrantske krize, rekla bih o tome, više mojih kolega je danas ukazivalo na to, zajedno sa ministrom Vulinom i najbližim saradnicima, slažem se da se Srbija na jedan dostojanstven i human način odnosila prema migrantima i tokom 2015. 2015. godine kada je bio taj najveći migratorni talas u našoj zemlji.Reč je o zapadno-balkanskoj ruti, kopnenoj ruti gde prema različitim podacima prošlo više od milion ljudi, ali rekla bih da taj trend nismo gubili ni tokom 2020. kada se Srbija na jedan odgovoran način i tokom pandemije korona virusa odnosila prema migrantima na svojoj teritoriji, obezbeđujući im neophodnu zdravstvenu negu, psihološku i socijalnu podršku i smeštaj.Priliv tražilaca azila i migranata dostigao je svoj vrhunac, upravo te 2015. godine kada je zapadno-balkanska migraciona ruta postala jedan od glavnih ruta za ulazak migranata uniju.Prema zvaničnim podacima i procenama socio-ekonomskog uticaja koje je objavila i Međunarodna organizacija za migraciju organizacije Ujedinjenih nacija, zvanična brojka registrovanih migranata bila je 579.518 osoba, migranata koji su prošli kroz našu zemlju. Ovaj broj, tih regularnih migranata, bio je 30 puta veći u odnosu na prethodnu godinu, tu 2014. godinu.Zatvaranjem Zapadno-balkanske rute u martu 2016. godine, broj tražilaca azila značajno je opao na 12.800 u 2016. godini, dok je u 2019. godini bio na nivou oko 12.000 osoba koji su izrazile nameru da traže azil.Takođe, treba naglasiti da je ukupan broj migranata, uključujući i ilegalne migrante koji su bili registrovani u centrima za migrante i koji su prošli kroz centar u prethodnih nekoliko godina bio znatno veći.Tokom veći.Tokom pandemije Korona virusa rekla bih da je odgovor naše države na borbu protiv pandemije Korona virusa bio zaista adekvatan, brz i efikasan i kada je reč o brizi prema svim našim građanima kroz različite pakete finansijskih mera, gde smo želeli da pomognemo našim građanima, ne samo u finansijskom smislu, već i da pružimo svu neophodnu zdravstvenu zaštitu.Isto tako, želeli smo da ostvarujemo ravnopravno, odnosno paralelno sa tim i borbu za očuvanje svih radnih mesta i pomagali smo na različite načine i našoj privredi.Rekla bih da smo se isto tako sa brigom i pažnjom odnosili i prema migrantima, obezbeđujući im otvoren pristup zdravstvenoj zaštiti bez diskriminacije.Obezbedili smo pristup informacijama o kovid centrima, pružajući na različite načine kako mogu da se ispoštuju procedure za traženje o azilu, ali kako da integrišemo migrante na našoj teritoriji i da im obezbedimo sve one neophodne uslove za obrazovanje, za smeštaj, za pružanje socijalne zaštite, a i za pružanje besplatne pravne pomoći.Sve je ovo u cilju održivog razvoja i Programa održivog razvoja Agende 2030, u delu koji se odnosi na …Rekla bih, kod postupanja prema migrantima Srbija ni na koji način nije povredila jedan međunarodni standard, jednu normu međunarodnog prava, čak, naprotiv, mi smo i pre pojave 2015. godine, zaista kroz proces evropskih integracija, dosta propisa harmonizovali i uskladili i sa samom Evropskom unijom, ali i sa Savetom Evrope i brojne preporuke OEBS-a smo primenili u naš zakonodavni sistem.Takođe, želim da kažem da pružajući podršku svim građanima Republike Srbije, ali i svim građanima koji borave na teritoriji naše zemlje, mi smo, zaista, vodili i o bezbednosti naših granica. Želeli smo da ni na koji način ne zaboravimo i da štitimo interese naše nacionalne bezbednosti.Rekla bih da su se mnoge vlade suočene sa pandemijom širom sveta, upravo koristile ove nove alatke, nove programske alatke

četiri pozitivna slučaja testirana na Kovid 19, u populaciji izbeglica i migranata od početka pandemije virusa. Oni su se sada zaista uspešno oporavili, na svu sreću. Ovo su podaci koji su sastavni deo izveštaja UNHCR koji su objavljeni i publikovani avgusta prošle godine, 2020. godine.Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova se na jedan odgovoran način ponašao prema migrantima. Tokom vanredne situacije MUP je želeo da pomogne ovoj populaciji, ljudi koji su u našoj zemlji, pripremljene su višejezične na jezicima migranata sa korisnim informacijama o pristupu centrima zdravstvene zaštite, psihološkoj podršci, restrikcijama kretanja i merama zdravstvene prevencije putem različitih letaka, otvoreni su i telefoni gde su migranti mogli da kontaktiraju nadležne službe, takođe, rađena je i jedna dobra kampanja preko društvenih mreža.Rekla bih da su i centri za smeštaj migranata opremljeni sa svom onom neophodnom opremom i maskama i rukavicama, ali i higijenskim paketima i proizvoda i sve je to bio deo dobrog odgovora, odnosno brze reakcije države na prevenciju i sprečavanje daljeg širenja Kovida–19 i u populaciji azilanata, migranata i izbeglica u Republici Srbiji.Rekla bih da, usvajanjem ovog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije, pored tog univerzalnog sistema zaštite koji se ogleda u Konvenciji i organizaciji UN protiv trasnacionalnog organizovanog iz 2020. godine i dodatnog Protokola o sprečavanju i suzbijanja, kažnjavanja trgovine ljudima, naročito ženama i deci, postoje još tri regionalna sistema zaštite, Američki i Afrički i Evropski.Naša zemlja kao pristupajuća zemlja EU teži implementaciji svih onih evropskih standarda regionalne zaštite kada je reč o zaštiti slobode i ljudskih prava na čitavoj našoj teritoriji i upravo su tri regionalne organizacije prepoznate, a to su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi, Savet Evrope i EU.Srbija je, rekla bih, zaista dosta napredovala, o čemu svedoči stepen usklađenosti i u Poglavlju 24, kada je reč o implementaciji svih onih evropskih standarda, direktiva, ali i harmonizaciji propisa sa Sve je to učinjeno kako bi zaštitili naše građane, ali i kako bi obezbedili i zaštitu onih prava ljudi koji borave na našoj teritoriji, i migranata, i dece, i žena i stranaca koji privremeno borave u zemlji.Glavni razlog zašto je važno da usvojimo danas ovaj sporazum u danu za glasanje jeste to što smo i te kako razmišljali o bezbednosti naših građana i osnovni cilj ovog Sporazuma je zaštita i bezbednost naših građana i povećanje te bezbednosti u godinama u godinama pred nama.Rekla bih da su se bilateralni odnosi između Beograda i Skoplja menjali u decenijama iza nas, ali da sada Beograd i Skoplje imaju jako intenzivnu saradnju i dobre odnose, koji su, pre svega, zasnovani i na međusobnom poverenju i u uvažavanju i da je da je politički dijalog fokusiran na bilateralna pitanja, ali i jačanja regionalne saradnje. Upravo se ta regionalna saradnja odvija kroz inicijativu „Mini Šengen“, čiji je glavni inicijator i pokretač predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić i da su promoteri „Mini Šengena“ na Zapadnom upravo Srbija i Albanija, ali i da je i Severna Makedonija značajan partner.Pored ekonomskih odnosa koji čine okosnicu bilateralnih odnosa, jako su važni i ekonomski odnosi i to međusobno povezivanje kroz izgradnju ključnih infrastrukturnih projekata. Tih projekata je bilo u prethodnom u prethodnom mandatu Vlade premijerke Ane Brnabić i oni se, reklo bi se, nastavljaju i danas u ovih prvih 100 dana Vlade.Ti ekonomski kapitalni projekti koji se odnose na učvršćivanje ekonomskih odnosa naše dve zemlje baziraju se na projektima završetka Koridora 10, izgradnja železničke pruge Budimpešta – Beograd – Skoplje, rekonstrukcija i modernizacija deonice pruge Beograd – Niš, Niš – Preševo, pa sve do granice

prelaz Preševo – Tabanovci, koji je u mnogome doprineo povećanju brzine protoka robe, ljudi, usluga i kapitala. Reč je o četiri slobode na kome je bazirano i samo jedinstveno tržište EU.Svi ovi projekti su, kao što sam rekla, rezultati prethodne Vlade premijerke Ane Brnabić, ali i predsednika Aleksandra Vučića.U prvih 100 dana Vlade nova Vlada je obeležila nastavak u uspešne borbe protiv korona virusa. Zaista smo beležili sjajne rezultate i u nabavci vakcina, izgradnju novih kovid bolnica, ali i nabavke sve neophodne opreme u cilju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite svim našim građanima.Rekla bih da svaka ona porodica koja se koja se prethodnim meseci suočavala ili imala nekog bolesnog člana svoje porodice zaraženog korona virusom je zaista mogla da potvrdi koliko je Republika Srbija i koliko je njen zdravstveni sistem zaista bio žilav i otporan na taj taj pritisak tokom više pandemijskih talasa.Nama nije nedostajala nijedna zdravstvena oprema. Zaista smo se trudili kao Vlada Republike Srbije da svim svojim građanima obezbedimo neophodnu zdravstvenu zaštitu. Nije nedostajalo ni kiseonika, ni respiratora, ni bilo kakvih lekova, ali rekla bih da, paralelno sa ovom borbom za očuvanje zdravlja i života građana Republike Srbije, tekla je i ta borba za očuvanje radnih mesta i za oporavak naše ekonomije.Rekla bih da je Srbija danas tema svetskih medija i da je dobar primer i zemlja lider po broju vakcinisanih građana i po uspešno organizovanoj imunizaciji.Zaista sam ponosna na našu zemlju po pitanju vakcinacije i imunizacije našeg stanovništva, jer se zaista ponašala na jedan ozbiljan i posvećen način, brinući i o ekonomiju, beležeći zaista sjajne rezultate i najveći rast i u 2020. godini. Nadam se da će sa ovakvim trendovima nastaviti i u ovoj 2021. godini.Takođe, želim da kažem da nas je juče obradovala informacija predsednika Vučića koji je, rekla bih, najzaslužniji zašto Srbija ima ovako dobre vesti o kojima pišu brojni svetski mediji kada je reč o broju vakcinisanih osoba i o broju nabavljenih vakcina, ali i uopšte na koji način smo dobro organizovali čitav proces imunizacije u našoj zemlji i nabavka obe doze jedne od tri vakcine koje su u ovom trenutku dostupne našim građanima.Juče nas je obradovala vest da vakcina ima dovoljno za sve naše građane, da stiže još 500.000 doza kineske vakcine, da će do kraja februara „Fajzer“ isporučiti 80.000 doza. Juče je stiglo 50 doza prve doze ruske vakcine „Sputnjik V“, a u naredne dve nedelje očekuje se još 50.000 druge druge doze ove ruske vakcine.Ovo sve svedoči i potvrđuje kako kada se na jedan ozbiljan i odgovoran način pristupa ovom problemu i kada se, rekla bih, 24 sata zaista pokazuje briga i pažnja o svakom građaninu naše zemlje, to to na kraju će dovesti do vraćanja poverenja građana u institucije Republike Srbije i u politiku predsednika Republike Srbije, za čiji mandat smo i dobili poverenje i mi ovde kao narodni poslanici iz Srpske napredne vest i da će do kraja godine naša zemlja početi sa proizvodnjom ruske vakcine, da će naš Institut „Torlak“ sarađivati sa našim ruskim partnerima i da će se do kraja godine i vakcina „Sputnjik V“ proizvoditi u našoj zemlji.Danas je Srbija primer drugim zemljama i mnogo bogatijim zemljama od Srbije, brojnim zemljama članicama EU, koje se porede sa nama, koji nam se i obraćaju za pomoć ili prepisuju naše iskustvo i kada je reč o borbi protiv pandemije korona virusa, ali i kada je reč o o beleženju tih sjajnih rezultata u oblasti ekonomije. Zasluga za to pripada svakako rukovodstvu Vlade Republike Srbije, ali i predsedniku naše države gospodinu Aleksandru Vučiću.Rekla bih, i to je neki opšti zaključak koji nas navodi da se tokom pandemije korona virusa jako važno je bilo da pokažemo da je naš sistem otporan, da nećemo ni u jednom trenutku pokleknuti i da zaista na razne načine kao zemlja trudimo trudimo da očuvamo zdravlje i živote svih ljudi u našoj zemlji.Od migrantske krize na tlu Evrope te 2015. godine kada je bio taj najveći talas migrantske krize, preko sajber napada na infrastrukturne objekte i različite hibridne napade, do pandemije korona virusa

i mi kao država i kao narodni poslanici, članovi brojnih odbora i delegacija, baviti u narednim mesecima i narednim godinama pred nama. Zbog toga je danas više nego ikada važnije da uspostavimo i da razumemo zašto je važno uspostaviti saradnju i solidarnost sa drugima, jer današnji karakter tih tradicionalnih izazova, pretnji i rizika jasno pokazuje da bezbednosne probleme ne možemo samostalno rešavati, već ih možemo rešavati isključivo u saradnji sa drugima, isključivo u saradnji sa drugim subjektima međunarodnog prava, sa drugim međunarodnim organizacijama, sa Evropolom, sa Interpolom, a i sa Fronteksom.Kolega Unković je u svom izlaganju spomenuo taj sporazum sa Fronteksom. Želela bih da informišem građane Republike Srbije da je Savet EU 27. marta prošle 2020. godine doneo Odluku o zaključivanju Sporazuma sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu - Fronteksom i sa državama Republikom Srbijom i Crnom Gorom u cilju prevencije i sprečavanja iregularnih migracija. U prošlogodišnjem izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, koju je donela Evropska komisija za 2020. godinu i koju smo mi u plenumu prvi put i raspravljali, govori se i na jedan pozitivan način daje se za primer kako se Srbija u Poglavlju 24. odnosila prema legalnim i iregularnim migracijama, ali kroz formiranje i jačanje kapaciteta različitih institucionalnih struktura tokom 2019. godine, kao i jačanje Uprave kriminalističke policije. Sa tim, ministre, ne možemo stati moramo nastaviti i u budućnosti.Na osnovu svega iznetog, ja pozivam sve svoje kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže usvajanje i potpisivanje jednog ovako važnog sporazuma. Reč je o Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije po pitanju

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama se danas nalazi set vrlo bitnih i konstruktivnih predloga zakona i sporazuma, a ja bih se lično osvrnuo upravo na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata.Da budemo precizni, prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije iz decembra 2020. godine u 19 prihvatnih centara i centara za azil na teritoriji Srbije nalazi se 6.015 migranata, od toga su 660 deca. Najveći deo migranata i izbeglica koji se nalazi u Srbiji dolazi iz Avganistana, Pakistana, Sirije i Bangladeša.Samo 984 migranta je izrazilo nameru da zatraži azil. Ponavljam, izrazilo nameru, što ne znači da je to i učinilo. Ovi podaci nam govore da većinski deo migranata, koji se nalazi na tlu Srbije, Srbiju i dalje vidi kao tranzitnu zemlju.Ono što je zabrinjavajuće, što je svakako rizik za bezbednost naših građana, jesu upravo oni migranti koji se kreću van kontrole centara i prihvatnih kampova i naravno oni koji su u našu zemlju ušli ilegalno, odnosno putem grane organizovanog kriminala koje se zove krijumčarenje migranata.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata ima za cilj jasno definisanu saradnju u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata i to saradnju upravo sa Severnom Makedonijom, jer najveći deo migranata u Srbiju ulazi upravo iz pravca Severne Makedonije.Moram, takođe, napomenuti ovom prilikom da je Srbija kao odgovorna država značajno unapredila kapacitete naše granične policije, što u ljudstvu, što kroz nabavku dronova, termovizijskih kamera i druge opreme. Dakle, zahvaljujući odgovornoj politici našeg predsednika i naše Vlade, Srbija je sposobna da u potpunosti zaštiti naše državne granice. Čak šta više, u cilju zaštite od ulaska ilegalnih migranata, upućen je jedan broj srpskih policajaca na granicu Severne Makedonije i Grčke kako bi pomogli u odvraćanju migranata da nezakonito prelaze ovu granicu i potom nastave, između ostalog, ka Srbiji.Ovaj predlog sporazuma Srbiji donosi jako bitne oblike saradnje sa Severnom Makedonijom koji se ogledaju u razmeni informacija i podataka, formiranja zajedničkih timova, sprovođenja zajedničkih projekata, kao i edukaciji lica koja direktno učestvuju u borbi protiv krijumčarenja migranata. Naravno, sve u cilju jačanja kapaciteta za borbu protiv krijumčarenja migranata.Srbija nije, niti će biti parking za migrante kako to neki kvazi političari navode, a upravo gore pomenuti podaci govore o tome.Srbija je jedna od retkih država u regionu, ali šire, koja je pokazala human pristup prema ljudima koji su se privremeno našli na teritoriji, bilo bežeći od ratnih stihija ili nemaštine i time očitala lekciju mnogim evropskim demokratijama. Srbija je ulagala u graničnu policiju, u vojsku i druge službe bezbednosti, stoga je kao odgovorna država spremna da zaštiti svoje interese, sačuva bezbednost naših građana ako dođe do značajnijeg novog migratornog talasa.Reč je o važnom sporazumu za Srbiju, jer za cilj ima očuvanje bezbednosti naše države i naših građana, a kroz borbu protiv organizovanog kriminala, odnosno ilegalnog krijumčarenja migranata zato ja lično, a nadam se i moje kolege, podržavam i glasaću za ovaj, kao i ostale predloge, u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku i modernu Srbiju. Živela Srbija.

Migranti u našoj zemlji imaju mogućnost da budu u prihvatnim centrima i tamo im je obezbeđena medicinska i svaka druga zaštita.

jer predstavljaju pretnju i po sebe i po druge i sve suprotno tome znači nepoštovanje zakona Republike Srbije.Niko ne može da krši zakon a da za to ne bude kažnjen i da za to ne naiđe na odgovarajuću reakciju države. Ni jedan migrant ne može da bude van naših kampova bez odgovarajuće dozvole. Uvek, a posebno u vreme kovida, mi moramo da čuvamo njihovo zdravlje i da čuvamo zdravlje naše nacije. U pomoć su uključene mnoge humanitarne organizacije i zaista se na tome zahvaljujem, jer veliki teret je pao na našu zemlju, jer ničim nismo ni zaslužili migracije. naš geostrateški položaj nam je uvek bio ujedno i dar i osuda.Istakla bih dobrotvornu fondaciju SPC „Čovekoljublje“ koja je osnovana 1991. godine, kao odgovor na humanitarne potrebe stanovništva, ali ne samo državljana Republike Srbije, nego i svih onih koje je mogu naterala da napuste svoju zemlju, odnosno pružanje pomoći svima onima kojima je potrebna, bez obzira na njihovo rasno, polno, nacionalno ili versko opredeljenje.Ne

holu zgrade Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi i danas stoji tabla sa natpisom: „Budi human, kao što je humana Srbija 1885. To što je srpska vojska uradila više se nije ponovilo u istoriji ratova. Bugarska je u to vreme prekršila Berlinski sporazum, jer je krenula da se širi na teritoriju Balkana i kralj Milan, nakon neuspelih pregovora je objavio rat ovoj zemlji. U to vreme Srbija je već imala uređene bolnice i Crveni krst, ali to nije bio slučaj sa Bugarima koji su sad u EU, te njihove ranjenike nije imao ko da zbrine i da im pruži medicinsku pomoć. Međunarodni Crveni krst je prikupio pomoć iz svih krajeva Evropi, a koja je trebala da se dopremi ovoj državi. Ironično, ali jedini put do Bugarske je vodio preko Srbije

teritorije.Transportu Međunarodnog Crvenog Krsta dodala je lekove, ćebad, krevete i iz svojih zaliha i bugarskim vojnicima predala sve što je neophodno za otvaranje jedne bolnice. Sličan događaj ni pre ni posle 1885. godine nigde nije zabeležen. Srbija je pomogla državi sa kojom je u tom trenutku bila u ratnom stanju.Ljudima stanju.Ljudima u pograničnim oblastima nije uopšte svejedno kada se formira kamp za migrante i to je potpuno razumljivo. Znamo za više nemilih događaja, od tuča, preko požara i drugo.U Mladenovcu je formirana jedna grupa pod sloganom „Banja da, azil ne“, jer je svojevremeno bilo reči da će se formirati još jedan migracioni centar u centru Šumadije. Apsolutno se protivim tome, jer mi ne možemo uništavati svoju ekonomiju.Mladenovac je jedina beogradska banja, to je Selters banja u koju najviše dolaze pacijenti zbog lečenja reumatskih bolesti, ali imamo nameru i da širimo komercijalne kapacitete. To uporedo sa formiranjem centra za azilante uopšte ne ide.Srbija nije velika zemlja ali oduvek pokazuje da ima veliko srce za ljude u nevolji, ali to ne sme činiti protiv svojih interesa.Međutim, interesa.Međutim, mora da se zna red i ne smemo da ugrozimo našu bezbednost. Zbog toga je vrlo važan ovaj Sporazum sa Severnom Makedonijom o saradnji u oblasti krijumčarenja migranata, jer najviše migranata dolazi odatle. Ovaj sporazum podrazumeva razmenu podataka i informacija i omogućava formiranje istražnih timova, zajedničke obuke i radionice.Ako druge zemlje podižu ograde i samo prosleđuju migrante, moramo i mi da se zaštitimo. Ukoliko je značaj ovog sporazuma i mora regionalno da se povezujemo, jer mi nismo odgovorni za ratove u njihovim zemljama i nismo krajnja destinacija migranata.Od 2015. godine puno je vremena prošlo i velike sile da su imale volje, našle bi način da se zaustavi migracija.Još jedanput, pozdravljam ovaj sporazum i što više se zemalja u regionu bude povezalo, to će i lakše biti da stanemo na put migracijama.Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Nataši Jovanović.Reč ima narodni poslanik Uglješa Mrdić.

naravno da podržavam ova dva sporazuma koja su danas ovde pred nama.O sporazumima su dosta toga rekle moje kolege iz PG Aleksandar Vučić – Za našu decu, ali ono što bih ja želeo ovom prilikom da istaknem je Sporazum o saradnji u oblasti odbrane sa državom Lesoto. To je jako dobar sporazum i Lesoto je to zaslužio.Lesoto se u dva navrata pokazao kao prijatelj Srbije, prvi put kada je povukao priznanje tzv. nepostojeće „države Kosovo“, a drugi put kada je glasao protiv prijema isto tako izmišljene države Kosovo u Interpolu.Što se tiče Sporazuma Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti suzbijanja, tj. borbe protiv krijumčarenja migranata, znate šta, migrantska kriza je jedan od velikih evropskih problema i to je nešto sa čime se borimo i sa čime ćemo se boriti u narednom periodu i ja verujem i da vaše MUP u saradnji sa drugim delovima Vlade Srbije čini maksimum kako bi se suzbilo krijumčarenje migranata što se tiče zapadnog Balkana i Republike Srbije.Ono što bih želeo posebno da istaknem je, pored ovih svih sjajnih rezultata koje je Republike Srbija, vlada Srbije, Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem, našim predsednikom, čini i što se tiče i velikih rezultata u oblasti ekonomije i što se tiče borbe protiv korona virusa je i velika borba protiv mafije.Što se tiče borbe protiv korona virusa, prvo bih želeo sa vama da podelim jednu divnu sliku jutros iz Pekinga, kada je oko pola miliona vakcina, kako se utovaruje u avion „Er Srbije“ i očekujemo te vakcine da će do kraja večeri da dođu u Beograd, u Srbiju. Na taj način će Srbija do kraja februara obezbediti dva miliona vakcina što govori samo i ozbiljnost države u borbi protiv korona virusa i zato smo u vrhu i Evrope i sveta.Ali, da bi Srbija mogla da beleži rezultate u oblasti ekonomije, da bi Srbija imala finansijskih sredstava da nabavlja i vakcine kada imamo ovako tešku borbu protiv ozbiljnog virusa, korona virusa, i da bi Srbija sebi mogla da dozvoli i da lobira protiv priznanja Kosova i protiv prijema tzv. tzv. „države Kosovo“ u Interpol i da bi bili u prilici da imamo dobre odnose sa državama i potpisujemo sve ove sporazume, mi pre svega treba da se izborimo sa mafijom. Sve ono što je predsednik Aleksandar Vučić najavio pre više od sto dana, kako je energično najavio, mi imamo već energične rezultate.Ovom prilikom bih želeo da

prepoznali značaj borbe protiv mafije, ali prepoznali i značaj jačine kriminalnog klana koji je protiv vas, protiv nas, protiv svih onih koji žele poštenu uređenu i dobru Srbiju.Nadam se, a to ste i najavili vi, to je najavio i predsednik i očekujemo nove rezultate u borbi protiv mafije. Očekujemo da ćete vi, ministre, zajedno sa svojim saradnicima i sa bezbednosnom službom, sprovesti i druge akcije kao što ste najavili, da tu neće biti zaštićenih. Da li se oni nalaze u sportu, politici, bivšem režimu, da li se oni nalaze u privredi, među policajcima, ja znam da neće niko biti zaštićen od njih, što pokazuju i poslednja hapšenja i pripadnika MUP što se tiče borbe protiv mafije.Ova slika svih ovih hapšenja pokazuje sliku Srbije, pokazuje sliku Srbije koja se bori protiv mafije.

sliku.Imali smo sliku takvu, a naročito u Beogradu da smo imali vladavinu zemunskog, surčinskog, novobeogradskog, zvezdarskog klana, naročito zemunskog klana. Imali smo situaciju da Beograd nije bio prepoznat po investicijama,

smo situaciju da je zemunski klan vladao, maltene, državom. Imali smo situaciju da je zemunski klan imao svoje ljude u svim strukturama, u svim državnim strukturama Republike Srbije.

njima.Ovim potezom smo rekli stop mafiji i ja se nadam da će država i u narednom periodu nastaviti sa ovim hapšenjem, jer znate šta? I ovim hapšenjem i nekim drugim hapšenjima koje očekujemo da će biti, mi pokazujemo da smo ne samo najozbiljnija što se tiče razvoja ekonomije i borbe protiv korona virusa, nego pokazujemo da ćemo biti i prvi u Evropi i što se tiče rezultata u borbi i protiv organizovanog kriminala i korupcije, to je što se tiče rezultata protiv svih oblika mafije.Prema tome, ministre, predsedniče Vučiću, samo napred u ovoj borbi i nadam se da ćemo i u narednom periodu biti svedoci ne novih hapšenja, jer znate kako, mafija će verovatno odgovarati i mafija je odgovara u prethodnom periodu na svoj način, ali mi imamo situaciju da nisu samo ovi članovi kriminalnih klanova ti koji žele, ružno ružno je što ću to reći, smrt predsednika naše države, što je i potvrdio kriminalac Čaba Der, kome su nudili dva kriminalna klana veliki novac da likvidira našeg predsednika i lidera Aleksandra Vučića. Nego, mi imamo situaciju da pored tih mafijaških klanova i pripadnici bivšeg režima žele zlo i predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovim saradnicima.Onda se dogodi situacija da smo jutros imali situaciju da je izvesni M.Z, 42 godine, zvao centralnu SNS i pretio smrću predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovom sinu Danilu i zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću. Ovom prilikom želim da čestitam policiji na brzoj akciji.

koji prete i koji su pretili i Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i najbližim saradnicima našeg predsednika. Ova jutrošnja akcija hapšenja M.Z. i hapšenje 19 članova kriminalnog klana Velimira Belivuka, Velje nevolje zvanog, i njegovih saradnika i sva hapšenja i ovih policajaca ovih dana samo pokazuju da je država Srbija odgovorna država i da je predvođena Aleksandrom Vučićem rekla jedno veliko ne mafiji. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Uglješi Mrdiću.Reč ima narodna poslanica Olivera Ognjanović.Izvolite. Zahvaljujem predsedavajuća.Uvaženi ministre sa saradnicima, region koji delimo sa našim komšijama je pun turbulencija. Brojni su bezbednosni izazovi sa kojima se suočavamo, a koji prevazilaze okvire naše, pa tako i ostalih država. Nabrojaću samo neke – terorizam i ekstremizam, organizovani kriminal, sajber pretnje, ilegalne migracije, trgovina ljudima, ekonomska neizvesnost i ostale.Ovo su izazovi koji zahtevaju jačanje međusobnog poverenja i saradnje između država kroz zajedničke projekte i rad na proširenju ekonomskih, odbrambenih i političkih kapaciteta radi opšte stabilnosti i razvoja. Upravo zato su ovi sporazumi neophodni. U suočavanju sa izazovima Srbija odgovorno i solidarno razvija saradnju na svim nivoima, na regionalnom, evropskom i globalnom planu sa svim prijateljima i partnerima, preuzimajući i deleći svaku odgovornost.Još od početka migrantske krize Srbija je pokazala koliko smo odgovorni i humani.

Upravo zato sporazum sa Severnom Makedonijom je jako bitan. Jača saradnju dve države koje se nalaze na tranzitnoj trasi ilegalne migracije. Da bi se sprečio organizovani kriminal, terorizam, a uz to naravno idu i svi drugi oblici kriminala sa kojima se pripadnici MUP-a moraju suočiti.Pre nekoliko dana pripadnici MUP-a u Somboru zajedno sa Žandarmerijom sproveli su akciju pronalaženja ilegalnih migranata i na više lokacija zatekli 335 stranih državljana. Oni su sa šest autobusa prevezeni u prihvatni centar u Preševu, gde će im biti obezbeđen adekvatan smeštaj.Kada je reč o borbi protiv kriminala, pripadnici organizovane kriminalne grupe koji su uhapšeni u zajedničkoj akciji MUP-a i BIA privedeni su 5. februara. Pripadaju grupi poznatoj kao „zemunski klan“, a koja se osnovano sumnjiči za ubistva, iznude, otmice i dilovanja droga. Za samo 100 dana od najave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da će se Srbija obračunati sa organizovanim kriminalom uhapšen je i Darko Elez koji je godinama izbegavao pravdu, a sada i Belivuk i pripadnici njegove organizovane kriminalne grupe. Za samo 100 dana Srbija je pokazala kako se vodi rat protiv organizovanog kriminala i kako se od država pravi bolje, bezbednije i sigurnije mesto. Sprečavanje šverca, nasilja, krađe, krijumčarenja droge, nasilničke vožnje, razbojništva, kontrola jačanja bezbednosti saobraćaja samo u poslednjih nedelju dana bio je čitav niz ovih akcija na dnevnom nivou gde su pripadnici MUP-a odlično i efikasno uspeli da prekinu kriminalne radnje i uhapse počinioce.Ministre, ja vam čestitam i želim vam još više uspeha u svim budućim akcijama.Sporazum akcijama.Sporazum između Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto u oblasti odbrane razvija saradnju u oblasti vojno-ekonomske, naučno-tehničke, bezbednosne saradnje i vojnog obrazovanja.Naša Vlada je ponovo vratila poštovanje, ugled i čast Vojske Srbije, jer Vojska predstavlja kariku bez koje ne funkcioniše i ne može da opstane niti jedna država. Zato sam vrlo ponosna i za mene vojska predstavlja snagu i veličinu jedne države. Zato želim da izrazim zahvalnost ovoj Vladi na postignutom napretku sa željom da nastavi na jačanju Vojske i sistema odbrane naše zemlje.Mi sada zaista možemo da kažem da Vojska Srbije u potpunosti kontroliše srpsku teritoriju, čuva bezbednost i nikada neće dozvoliti da se bilo kakva politička nestabilnost preliva na našu teritoriju. Garant je mira i stabilnosti ne samo u Srbiji, već u celom regionu. Kontinuirano se radi na jačanju Vojske i modernizaciji svih vojnih sistema.Aktivnost koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije preuzimaju potvrđuju da Srbija želi da bude pouzdan partner u izgradnji bezbednosti i odbrane. Zato ovaj sporazum predstavlja samo još jedan stepenik u produbljivanju i jačanju saradnje naše države sa drugima.U danu za glasanje podržaću sve predložene zakone i pozivam kolege da podrže iste. Zahvaljujem.

uvaženi ministre Vulin sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, uvaženi građani Srbije, pre nego što počnem da govorim o tačkama dnevnog reda, posebno sporazumu sa Republikom Severnom Makedonijom, osvrnuo bih se na par dešavanja koja su se desila pre nekoliko dana, a koja mislim da zaslužuju pažnju da se o njima kaže par reči.Prvo, država je pokazala svoju beskompromisnu ozbiljnost u borbi protiv organizovanog kriminala, i uz svo poštovanje prezumpcije nevinosti sa moje strane, usuđujem se da kažem da je privela pravdi jednu od najorganizovanijih i najopasnijih kriminalnih grupa u ovom delu Evrope.Želeo bih da čestitam svim učesnicima u postupku, posebno predsedniku Aleksandru Vučić bez čije inicijative i odluke, videli smo, malo šta može da se pokrene, a nakon toga i uvaženi ministre da čestitam vama koji ste još jednom pokazali svoju požrtvovanost, hrabrost i visok nivo profesionalizma u rešavanju svih problema koji se pred vama postave u svim oblastima kojima ste se bavili do sada. Za kratko vreme vašeg rukovođenja ovim ministarstvom ništa se manje ne može reći nego svaka čast ministre.Sledeće što mislim da je vredno pomena to je da je pored rekordnog broja vakcinisanih, kontinuiranog jačanja ekonomije, koja se može videti u permanentnom postepenom jačanju plata i penzija, koje se jasno može videti kroz smanjenje stope nezaposlenosti i drugih pokazatelja, realizacija kapitalnih projekata kao što je izgradnja autoputeva, izgradnja bolnica u rekordno kratkom roku, otvaranja novih fabrika, sada i plan otvaranja metroa, ono što je jasno, pored svega što sam naveo, pokazuje da je bolji život naših građana fundament u bavljenju politikom ove vladajuće nomenklature, to je da je ova vlast u ovoj svekolikoj krizi izdvojila tri milijarde dinara za lečenje obolelih od retkih bolesti. Ako to uporedimo sa 2008. godinom, kada su bili na vlasti oni koji govore da sada kada ponovo uzjašu državno sedlo da će biti bolje, videćemo da je razlika znatna jer su oni tada ulagali u ovu oblast nula dinara.Treće, dinara.Treće, svedoci smo permanentnog jačanja međunarodnog ugleda Republike Srbije koje se nastavlja mudro vođenom spoljnom politikom pre svega gospodina Aleksandra Vučića, isključivo u interesu naše države i naroda, što možemo videti po poslednjoj poseti predsedniku Francuske, Emanuelu Makronu, i njegovog odnosa prema našem predsedniku i prema našoj državi uopšte,

što je par ekselans političko pitanje na svetskom nivou.Ono što je meni onako jako značajno i što bih mogao da istaknem, to je što je predsednik Republike Severne Makedonije gospodin Zoran Zajev najavio ponovo vraćanje i izučavanje srpskog jezika i kulture u njihove škole, kao i otvaranje srpskog kulturnog centra u Skoplju.Osvrnuo bih se na još jednu činjenicu koja je prethodnih nedelja podigla buru u javnosti, a to je

Veliki pisac Dante Aligijeri je rekao da su najmračniji krugovi pakla rezervisani za one koji se u vreme moralne krize drže rezervisano i suzdržano.Kada se desio na Kosmetu martovski pogrom 2004. godine, Akademija se nije baš oglašavala. Isto tako, kada je Kosovo nelegalno proglasilo nezavisnost 2008. godine ili kada je Vuk Jeremić,

pregovore sa ovom tzv. državom 2011. godine.Ma koliko, da neko prema tome, što uvaženi akademik Kostić ima ili nema simpatija, on se bar ne drži po strani i ima stav o najkompleksnijem pitanju koje opterećuje Srbiju u ovom trenutku. On ne gura glavu u pesak kao mnogi drugi, znajući da mu ovo teško pitanje da mu ovo teško pitanje neće doneti slavu i da će ga šta god on rekao, to naići na odobravanje jednog dela javnog mnjenja.I ovo njemu nije bio prvi put da iznosi stav o ovoj temi, već je to uradio pre nekoliko godina, ali sada smo svi svedoci organizovane i orkestrirane kampanje protiv njega. Kako je rekao slavni Volter - mrzim ono što govoriš, ali ću životom braniti tvoje pravo da pokažeš. A mi moramo da primetimo da je to za sve one koji se kunu u slobodu i ljudska prava, a da pritom ovaj vladajući režim optužuju kao despotski, tiranski i dalje stran kodeks ponašanja.Srbija je danas, poštovana gospodo, slobodna zemlja u kojoj svako ima pravo da kaže ono što želi, a naročito ličnosti kao što je akademik Kostić. U javnom mnjenju izgovoreno je mnogo teških reči na njegov račun. Ne želim sad da ulazim u to što je on rekao, ali smatram da je dobro što se u dijalogu tom po bitnom pitanju uključuje i akademik

elite. Treba da se afirmiše pravi javni dijalog u kome će institucije i pojedinci slobodno iznositi svoje mišljenje, tako pružiti doprinos sveobuhvatnom sagledavanju problema.Samo

a omalovažavanje, vređanje učesnika samo usložnjava ionako kompleksnu situaciju po ovom pitanju.Svejedno da li se slažemo sa stavovima akademika Kostića, učešće prvog čoveka ove ugledne institucije po pitanju Kosova i Metohije možemo samo da pozdravimo, jer je motivisano željom da se pruži doprinos u donošenju važnih odluka koje su bez presedana bremenito u istoriji Srbije. Svakako teško je o Kosovu i Metohiji o toj temi pričati suzdržano, hladno i bez emocija, međutim ovaj istorijski trenutak zahteva upravo takav napor i princip.Uveren sam da smo kao društvo sazreli da utvrdimo našu nacionalnu poziciju i da vremenom donesemo odluku koja će biti u interesu današnjih i budućih žitelja Srbije.Sada bih se vratio na dnevni red. Kao što je uvaženi ministar Vulin danas rekao, razgovaramo o jednoj vrlo važnoj temi, a to je potvrđivanje međunarodnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti protiv protiv krijumčarenja migranata.Pošto sam ja ceo svoj radni vek proveo u Upravi carina baveći se baš ovim poslovima suzbijanja krijumčarenja, kako narkotika, akciznih i drugih roba, tako i ljudi, istakao bih samo da smo mi postizali značajne rezultate. U 2019. osujećeno je krijumčarenje 1331 migranta, u 2020. godini skoro sličan broj. Smatram da je ovo jedna posebno važna tema, jer ovaj sporazum ima specifičnu težinu zato što je jedan od najvažnijih bezbednosnih izazova

sa željom da nastavi sa vrhunskim rezultatima koje je Uprava carina postizala u prethodnom periodu.Da nastavim, mi kao država i sve njene institucije smo pokazali da se uspešno nosimo sa migrantskom krizom još od 2015. godine kada je ona bila u svom začetku.

time što se na najbolji način stara o tim da tako kažem uglavnom nesrećnim ljudima, jer sam bio na terenu lično, kakve oni sve strahote prolaze, muškarci, žene, starci, deca,

migranti moraju da se povinuju zakonima ove države, postupaju u skladu sa njima, jer im nećemo dozvoliti da se gostoprimstvo i čast koju smo im ukazali zloupotrebi na bilo koji način. Kao i krijumčarenje narkotika, akcizne robe i svih ostalih roba na kojima može da se ostvari velika zarada, tako je i krijumčarenje ljudi, naročito od početka migrantske krize postalo jasan, unosan i veliki kriminalni biznis.Kako organizovane kriminalne grupe znatno brže ostvaruju kontakte od zvaničnih institucija, kako njima ne predstavljaju prepreku ni granice, ni različiti jezici i kako oni uvek nađu svoj zajednički imenitelj, a to je ostvarivanje velike zarade, trebalo bi istaći da je ovaj vid sporazuma potreban kako bi se saradnja između naše dve zemlje ostvarila i osujetila borba protiv krijumčarenja i ona bila znatno lakša i efikasnija.Granica sa Republikom Severnom Makedonijom je izuzetno frekventno područje za različite oblike krijumčarenja. To je linija tzv. balkanske rute za krijumčarenje narkotika, ali ti kanali se često koriste i kada je reč o trgovini ljudima. Iz tog razloga je sporazum sa našim južnim susedom koji obuhvata saradnju u cilju prevencije, identifikacije, zaštite, upućivanja i saradnje u krivičnim i drugim postupcima ili ili pomoću funkcije dobrovoljnog povratka žrtava trgovine ljudima, što možemo videti u članu 9. posebno značajan ne samo za države potpisnice, već u daleko širem evropskom kontekstu.Potpisivanje ovog sporazuma, odnosno intenziviranje aktivnosti Republike Srbije na prevencije trgovine ljudima, što možemo videti u članu 5, identifikovanju žrtava ove nelegalne aktivnosti, što možemo videti u članu 6. i zaštiti žrtava trafikinga u članu 8. predstavlja još jedan jasan pokazatelj da je delovanje organa vlasti u Republici Srbiji usmereno na očuvanje zdravlja, života i prava, kako naših državljana, tako i svih onih koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Sporazum sa Republikom Severnom Makedonijom, kao i svi slični sporazumi koji će biti potpisivani, štiteći razume se, nacionalne interese Srbije treba posmatrati kao potez koji ide u pravcu odlučne odbrane sa organizovanim kriminalom i huliganskim grupama.Narod u Srbiji jasno uviđa ko radi u njegovom interesu, a da aktuelna vlast neće odstupiti od svoje odanosti i posvećenosti nacionalnim interesima govori i ovaj Sporazum o kome danas raspravljamo.Napominjući

pozivam sve da u Danu za glasanje glasamo jednoglasno za njega. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Ivanu Ribaću.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15,10 naglasim da je poslaničkoj grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu preostalo vreme tačno dva